трима колеги, записани за изказване, но не виждам нито един от тях в залата. Възобновявам заседанието. За изказване са записани Филип Попов, Любомир Каримански и Петър Чобанов.

да дойде някой от записаните желаещи за изказване, бих искал да Ви напомня, че наближава 12,00 ч., когато ще прекъснем за кратко, когато чуем сирените. чуем сирените. Днес свеждаме глава пред личността на Христо Ботев, пред неговия подвиг и неговото дело. 146 години вече ни делят от онези героични дни, които запечатват в съзнанието на всички българи спомена за великия поет и революционер. Неговият пример и неговата отдаденост към България са ни нужни и днес. И нека помним и почитаме светлите личности в нашата история, нека те ни бъдат за пример, защото от тях можем да се научим на чиста и всеотдайна обич към Отечеството. Нека бъдем достойни наследници на идеите, делото и заветите на нашите предци.

Господин Чобанов, заповядайте за изказване. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа, днешният ден наистина задължава и този параграф, който обсъждаме, той наистина има и своя по-дълбок смисъл и ние започнахме да навлизаме вече в него. Затова е добре, че беше повдигнат този въпрос, дори при тази процедурна форма, която е избрана. Какво наблюдаваме във висшето образование, което е директно свързано с този параграф? Между другото, този параграф, оригиналният му вид в бюджета, не представлява нищо друго, освен опит за търговия – давам 20 милиона, срещу което налагам своето мнение, и то го налагам без необходимата дискусия в обществото, което, разбира се, не покрива обявените цели на настоящото Какво друго наблюдаваме във висшето образование от средата на миналата година? Тогава по абсолютно непрозрачен начин беше направена селекция на така наречените научноизследователски университети. Нали точно за науката говорим и за това как тя да отговаря на по-високите стандарти, на по-високо качество? Е, тогава, това в публичното обсъждане, което беше прието по отношение на селекцията, беше срокът да се намали на една седмица. Всички останали забележки по същество, които касаеха това, че трябва тази класация да се прави не по университети, а по научни направления, беше пренебрегнато, а именно научните направления са важни и там се демонстрира съответното качество от университетите. Не може университетът да е добър във всичко, въпреки че ни се иска да е така. Но както и да е, тогава бяха избрани седем университета да са научноизследователски поради факта, че се бързаше с Плана за възстановяване. Планът за възстановяване все още не е факт или поне не се изпълнява нито на теория, нито на практика. Какво се случи преди няколко дни? Тези същите университети, на тях бяха разпределени допълнителни средства с Постановление на Министерския съвет точно за научни постижения, тоест да могат да публикуват във въпросните бази данни, на които господин Цонев обърна много добре внимание. И тъй като там има много списания, част от аргументите, които той каза за соросоидния им характер, са валидни за някои от тях и мога най-категорично да го заявя. Така че там има разграничение, има си списания, в които да се публикува, изисква се да се плати. Това наука ли е? И дори да е наука, ние трябва ли да се включим точно в тази търговска част от науката? И не трябва ли да обърнем внимание тук в нашата страна, особено в областта на социалните, на обществените науки, какво наистина е полезно като научно постижение? Това е да се направи примерно една стратегия, която да се използва от институциите за провеждане на реформи. Ето това е приложна наука, ето това трябва да носи много повече точки в една подобна класация, а не това, което наблюдаваме в момента – комерсиализираното публикуване в SCOPUS/Web of Science, което като научен принос в България към момента се равнява на нула, още повече че е трудно да се публикува, въпреки че много хора, които са радетели на подобно публикуване, нямат публикации в подобни бази данни. Аз не искам да се хваля, аз имам публикации и съм рецензент на подобни списания, но тези, които наистина са развити, тези, към които наистина искаме да се стремим, там се плаща. Държавата ще даде на част от университетите по собствена преценка възможност да публикуват там срещу съответното заплащане, което се нарича стимулиране, както, между другото, е и с така наречената програма „Стефан Стамболов“, чието име не е подходящо избрано, за която говорихме в Комисията по образование, която също ще стимулира обучаването на талантливи български деца, но само 10 на брой на година, в соросоидни университети. Благодаря. За реплика – Антон Тонев. Заповядайте, доцент Тонев.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 са ми кратки. Първо, това списание със свободен достъп ли е? И второ, получавате ли хонорар за работата, която вършите към него? Благодаря Ви, доцент Тонев. Има ли втора реплика към Петър Чобанов? Благовест Белев, заповядайте. Трета реплика – професор Михайлов. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Чобанов! Не е вярно, че всички списания, които са индексирани по SCOPUS/Web of Science, са платени. Категорично не е вярно. Има такива, които хем са със свободен достъп, хем са безплатни, така че който иска, може да публикува там. Ако насоката на Вашето изказване е към високите квартили, това е вярно, че те обикновено са платени, Дебатът обаче е друг, не е за образованието. Дебатът е точно за начина, по който трябва да се дадат едни пари, които министър Денков се опитва да вкара в реформа. И аз тук с професор Михайлов съм абсолютно съгласен, че се дава начало за реформа. Необходимо е да бъде подкрепена. Но когато дойде дебатът за висшето образование, тогава вече по същество ще можем да го кажем това. Да не разводняваме. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми професор Чобанов, аз мисля, че фокусът на дебата, включително и във всички изказвания, и във Вашето, частично се измести. Защото, ако, с цялото ми уважение към Вас като учен, ако си дадем сметка какво представляват 20 милиона в научни инвестиции или погледнато във вектора за публикации, ще разберете, че нещата не са съществени. Тук някак си целият дебат се превръща за мен в един нелеп пиар на този или онзи, по проблеми, фундаментални за българската наука, към които парламентът все още не е взел дефинитивно отношение, а министър Денков може би неумело, частично, но се опитва да постави на обсъждане този въпрос. Моето предложение и реплика към Вас е, че по-скоро ние всички трябва да помислим за това кои са основните неща, които трябва да се случат в българската наука? И затова беше прав Крум Зарков, когато още в началото на тази сутрин, ние вече сме четвърти час в този абсолютно празен дебат, защото нищо няма да решим с тези 20 милиона, да видим в актуализацията на бюджета, в Бюджет 2023, отново си позволявам да повторя и пред Вас, средствата, които се дават за наука в България, са крайно недостатъчни. Оставете ги тези 20 милиона, крайно недостатъчни. Защото, за да публикуваш нещо и да ти предоставят средства да го публикуваш, само ще Ви кажа, че в областта на клиничната медицина за вкарването на една нова молекула на пазара са необходими инвестиции от порядъка на няколко милиарда, не няколко милиона лева. Тоест въпросът, който обсъждаме в момента, е много, много, как да кажа, по нелеп начин локсиран в този дебат, и по-скоро бих очаквал от Вас във Вашата дуплика Вие да покажете и Вашето, Вашето, и на Вашата партия отношение към проблемите на науката като цяло, които ние можем да решим като парламент чрез Закона за бюджета. Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, Професоре. Заповядайте, господин Чобанов, за дуплика. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа, по реда на репликите. Може би ще започна от втората. Да, Да, аз казах, че някои от списанията, точно от високите квартили, са платени, тоест няма противоречие в това, което съм казал, и затова към първата реплика. Да, това списание е от третия квартил. Със свободен достъп е и не получавам хонорар за това, че съм рецензент. Това е чисто от от моето желание за научно развитие и да се запознавам с подобни статии, които са полезни за подобно развитие, но непременно ще бъдат полезни за това, за което си говорим тук, и ако се опитаме да направим наистина един съдържателен дебат какво трябва да се случи в българската наука. Това, за което говорим в момента – тези 20 милиона са за заплати. Те са за заплати по-скоро за преподаване, те не са за заплати за наука, за научни постижения, нито за публикации. И не е елементарен въпрос това възнаграждение за преподаване. Не можем да го разрешим, първо, защото бюджетът за тази година не беше приет навреме, и второ, защото сложихме ограничителни текстове с цел търговия с влияние за това какво да се случи, за да се дадат тези елементарни 20 милиона за заплати. Тоест да се случи дълбока реформа, която отново не е обсъдена в обществото. И съм съгласен, да, парламентът е мястото, в което трябва да обсъждаме реформите, когато управляващото мнозинство е готово за това. Тук е мястото, където трябва да обсъдим наистина и Плана за еврото, и Стратегическия план за еврото, ако има такъв, с всички законодателни промени, които трябва да бъдат направени и които Европейската централна банка подсказва. Не по-малко важна е българската наука, защото без българската наука, и то нейната свързаност, и нейното значение за практиката, няма да направим и стойностна реформа. И затова и казах: за нас не са важни публикациите в първия или втория квартил на Web of Science and SCOPUS, за нас е важно българската наука наистина да произвежда и да подпомага управлението включително, защото една стратегия, която после ще се приложи на практика, която ще остойности една реформа, която ще даде отговор колко струва, какви са ползите и разходите от една реформа и до какво ще ни доведе като резултати, е много по полезна, отколкото да публикуваме в Web of Science and SCOPUS и държавата или който и да е от нас да плати 3000 евро. Благодаря.

Просто гледам да редувам групите и понеже от Вашата група не е имало изказване, а пък от „БСП за България“ е имало, затова така подходих. Заповядайте, господин Попов. ФИЛИП ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Каримански – също благодаря! Уважаеми народни представители, парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепи по същество така предложената промяна, но единствено и само тогава, когато няма абсолютно никакво съмнение за противоконституционност на така внесеното предложение, когато няма съмнение по отношение на легитимността, на компетентността, на правомощията на вносителите, когато се касае за Закона за държавния бюджет. Такова съмнение в настоящия случай, меко казано, има. Неслучайно в българската Конституция императивно е записано чии са правомощията да внася Закон за държавния бюджет или съответно за неговото изменение и допълнение. тези правомощия са изключително и само императивно записани и дадени в Конституцията на Министерския съвет. Това не е случайно! Конституцията е правно-нормативно произнасяне с най-висок ранг, с най-висока сила по основните ценности и принципи за упражняването на властта в държавата. Когато тези принципи, тези ценности бъдат нарушени, макар и процедурно, това означава превратно изпълняване на властта в държавата. Тук някои народни представители казаха, че видите ли, не се променяли приходите и разходите с това предложение, но политиката по отношение на бюджета, на бюджетната година, която е изключително, и пак повтарям, от компетентността на Министерския съвет, се определя именно през бюджета. Той трябва да има своя стабилитет. Тази политика излиза далеч извън рамките на приходите и разходите на бюджета. Тя обхваща самото структуриране на бюджета, методите и начините на изразходването на публичните средства през бюджета. Представете си, ако всеки един народен представител започне законодателна инициатива по промяна на структурата на бюджета, на методите на изразходване, тогава няма да има прогнозируемост, няма да има предвидимост, няма да има възможност държавната администрация да изпълни политиките, заложени в този бюджет – ще настъпи хаос. Ето защо аз виждам, че това е абсолютно неоправдан риск – тук говорим за една седмица, със създаване на този прецедент. Ето защо ние ще подкрепим по същество, пак повтарям, тази промяна, да, тя е необходима, но тогава, когато тя бъде внесена по надлежния ред от Министерския съвет, и това ще се случи следващата седмица. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Попов. Реплика от Йордан Цонев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Попов, хубаво, адмирации за това, че бихте подкрепили нещо по същество, но ако то процедурно не противоречи на Конституцията или законите. Сега да Ви припомня ли месец май и Четиридесет и петото народно събрание, когато от тази трибуна Ви казах, че не може Народното събрание да налага мораториум върху действията на изпълнителната власт, които са конституционно закрепени като правомощия на изпълнителната власт?! А Вие си скъсахте ризите тук да го наложите този мораториум – наложихте го, знаехте, че е противоконституционен, излезе после решението на Конституционния съд и потвърди правотата на моите думи тогава, че е противоконституционно това решение. Всеки път ще се изказвам и ще правя реплика, когато става въпрос за еднаквата мярка и когато сме в опозиция, и когато сме на власт, и във всички случаи. Мярката трябва да е една и съща! Щом едно нещо е противоконституционно, всички заедно не го правим. Щом едно нещо противоречи на Правилника и законите, всички заедно не го правим, а не мнозинството го прави, пък малцинството си пее песента. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Цонев. Има ли втора реплика към Филип Попов?

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Цонев, тук не става въпрос за малцинство или мнозинство, тук става въпрос за спазване на императивна норма в българската Конституция. Разбира се, Ваше е правото като народни представители да извършите действия тук, днес в тази зала, които не отговарят очевидно на тази императивна норма, никой не може да Ви отнеме това право. Наше е задължението обаче, както и Вие казахте, да предупредим за последиците от това действие. Те никак няма да са позитивни, напротив, ще бъдат твърде негативни, създавайки такъв прецедент в законодателната дейност на българското Народно Отказвате се, господин Каримански? Добре. Професор Чорбанов – за изказване? И Вие се отказвате. Заповядайте, господин Атанасов.

Благодаря Ви, господин Председател. Вземам думата с леко неудобство, защото ще се наложи да повторя някои неща, които бяха казани преди мен от колегите, но все пак ще се опитам да избегна това, като модифицирам по следния начин това, което искам да Ви кажа. Ако погледнем по целесъобразност направеното предложение, виждаме и чуваме, че в залата има мнозинство то да бъде подкрепено, но в крайна сметка ние сме висшият орган на държавната власт и на първо място трябва да следим за законосъобразността на действията, които извършваме. Това е проблемът. И аз не искам тук сега отново да чопля, извинявайте за израза, текста в Конституцията, но ще си позволя да Ви прочета буквално текста, който е развит, тоест развиването на Конституцията в Закона за публичните финанси: „Министерският съвет организира и ръководи съставянето, внасянето в Народното събрание и изпълнението на държавния бюджет чрез министъра на финансите…“ Обръщам Ви внимание на термина „внасянето“. И в тази връзка има дългогодишна практика, разбира се, в демократичните парламенти след 1989 г., че единственият закон, който може да бъде внасян само от Министерския съвет, е Законът за държавния бюджет, ерго и всеки един Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет може да бъде внасян само от този орган. Спирам дотук по целесъобразността. Искам да предупредя за нещо. Ако ние приемем този прецедент, оттук нататък това Народно събрание – и не само това, ще заседава постоянно и ще се занимава с изменения в Закона за държавния бюджет, защото това ще отвори кутията на Пандора и всеки един народен представител ще реши, че нещо не му харесва или неговите избиратели имат някакъв интерес в действащия Закон за държавния бюджет и ще се внасят постоянно законопроекти за изменение на Закона за държавния бюджет и ще се занимаваме постоянно и ежедневно само с това. Това е просто като предупреждение. Но отново се връщам на това, което казах. Моите уважения към вносителите, пак казвам, явно по целесъобразност това е важно. Чувам тук, разбира се, сега и опити да се спекулира с хората от научната общност, с преподавателите – кой иска да им увеличи заплатите, кой не иска да им увеличи заплатите. Това е нормално, разбира се, в политическата дискусия. Но много Ви моля, нека да да следим за законосъобразността на действията, които извършваме като представители във висшия орган на държавната власт. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Атанасов. Реплика от Ива Митева. една много кратка реплика. Наистина започваме да се повтаряме. Искам да попитам всички народни представители, може би от мнозинството, къде бяхме, когато приемахме § 17. Той е очевидно противоконституционен, вече дори е атакуван от Конституционния съд. И как тогава го приехме и никой не стана да каже, че противоречи на чл. 53, ал. 4 от Конституцията? Къде сме сега изведнъж да казваме, че противоречал пък на чл. 87, ал. 2 от Конституцията? Има Конституционен съд, той се произнася, когато бъде сезиран, така че, ако бъде сезиран, той ще се произнесе дали има противоречие с Конституцията или не и казва какви са последиците. Благодаря

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Генерал Атанасов, развивайки основния Ви аргумент, бих искал да коментирате следния аргумент. Този законопроект го гласуваме, да речем, минава. На следващия ден депутати внасят нов ЗИД на Закона за бюджета със следния аргумент – ние не променяме баланса между приходи и разходи, не го променяме, само прехвърляме два-три милиона от едно перо в друго. Ама не променяме общия бюджет, не нарушаваме събираемостта, а просто оптимизираме нещо, което сме пропуснали да направим като народни представители – не сме го видели, нещо сме се отнесли. Тогава такъв законопроект за бюджета може ли да мине според Вас, или не може, ако следваме тази аргументация без да нарушаваме общата бюджетна рамка? Поставям този аргумент, колеги, защото тръгваме по плоскостта да тълкуваме можем ли, или не можем да внасяме Законопроект за бюджета. Ако приемем, че можем, то имаме достатъчно умни хора в парламента да дадат брилянтна аргументация защо едно нещо можем да го направим, без да нарушим общата рамка. Аз вече си изразих становището по въпроса в предходно изказване, но ми се ще върху този аргумент също да разсъждаваме. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, доцент Славов. Красимир Вълчев е с третата реплика.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз също бих задал няколко въпроса, като, признавам си, не съм сигурен в отговора – може би господин Атанасов ще каже своите разсъждения по темата. Може ли един текст, който не засяга числа, в друг закон, но променен със Закона за държавния бюджет, да бъде променян? Можехме ли да направим тази промяна със Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование? Тоест и в двата случая ние приоритизираме формата, казваме: важна е формата, няма никакво значение съдържанието. Ако едната форма е допустима, а другата не е, ние казваме, че имаме предимство на формата пред съдържанието.

Уважаеми колеги, благодаря за репликите. Аз уважавам мнението на всеки, особено на колегите юристи, макар че често се казва: колкото юристи, толкова и мнения. Отново искам да Ви заостря вниманието върху законосъобразността. Има разделение на властите. Едно от основните правомощия на изпълнителната власт по българската Конституция, ще го кажа популярно, е да управлява общите ни пари, тоест бюджета. Ето затова и в Конституцията, и в Закона за публичните финанси е посочено, че Министерският съвет е този, който внася основния закон за бюджета на страната или законопроекти за изменение на този закон.

Благодаря, господин Председател. Моля преди гласуването да бъде извършена проверка през компютризираната система за наличието на кворум. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

връзка с предстоящото гласуване по искане на парламентарната група на „БСП за България“ моля за проверка на кворума чрез компютризираната система.

Благодаря Ви, господин Председател. Тъй като става все по-унизително в тази зала, ще поискаме поименна проверка от нашата група.

И беше във връзка с гласуването, така че няма да има поименна проверка. Направихме я. „БСП за България“ се възползва от възможността да поиска проверка на кворума и по тяхно искане беше направена. Продължаваме с разисквания и парламентарен контрол, тъй като от тази точка от дневния ред остана само гласуването – очевидно няма как да продължим с нея.

Господин Каримански, заповядайте за процедура.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 човек с ясна гражданска позиция и може би един от най-уважаваните и най-точните справедливи журналисти

Всеки момент очакваме вицепремиерът по ефективно управление да пристигне, за да продължим с изслушването.

поводът за днешното изслушване – след Вашето видео, което дори не искам да коментирам, и последвалата го реакция, както и картините, които наблюдавахме от няколко дни, ни принудиха да Ви извикаме в Народното събрание, за да дадете актуална информация как държавата се справя с предоставянето на помощ на бягащите от война, както и да има яснота и предвидимост, каквито в момента липсват, какво предстои оттук нататък да се направи. Защото тази неяснота използваха дори и колеги от „Продължаваме Промяната“ да спекулират по темата, като се произнасят от тази трибуна. Няколко примера: как за няколко дни била транспонирана директивата за временна закрила, което стана преди 15 години; как наследството било лошо, имало пет центъра, в които се чакало за статут на бежанец над три месеца. Ами то и сега е така нищо не се е променило. Пак в пет центъра се чака с месеци за статут на бежанец, но го бъркате със статута за временна закрила, който е регистрационен – две коренно различни процедури, по коренно различно законодателство. Тези 131 центъра и 214 гишета са основно в 124 структури на МВР, както и цялото усилие беше да се инсталират в отдалечена точка за достъп до софтуера на Държавната агенция за бежанците на 214 компютъра на МВР и обучение на служители да въвеждат данните, и това усилие отне около 20 дни, като на 15 март, ако си спомняте, господин министър-председателят откри първия пункт в Дуранкулак, а на 25-и отвориха центровете в София и големите градове – другите по-късно, по-малките. Има организация за украинските деца да посещават детските градини и училища, сигурно затова няма такива, но пък е факт, че правителството гласува 26 милиона, които да бъдат предоставени на неправителствени организации да предоставят образователни и социални услуги. Също така една огромна лъжа е, че ГЕРБ се е противопоставил на здравното осигуряване на бежанците, но по-голямата лъжа е, че те са здравноосигурени. И тази лъжа, госпожо Вицепремиер, е Ваша, защото Вие от тази трибуна заявихте, цитирам: „В първите три месеца след предложенията, които Вие като Народно събрание приехте, са платени здравните осигуровки на абсолютно всички хора, бягащи от войната.“ Според Закона това трябва да стане с акт на Министерския съвет. Такъв до момента няма. Ако има, оборете ме, покажете го. И така стигаме до предизвестения провал, който се случи в последните дни. Разбрахме, че ако украинците не слушат, ще ги закарате в Елхово. Ама, поне да си бяхте направили труда да им пуснете топлата вода и да им осигурите храна, защото добре, че бяха общините в Бургас и в Елхово, които осигуриха храна и питейна вода на хората, които бяха закарани там. Благодарение на изключително успешното публично-частно партньорство с хотелите, това са Ваши думи, защото Вие избрахте да ги настанявате в хотели и ги закрепостихте там и за да субсидирате хотелите, им приписахте нарицателното туристи. И тук се получава, между другото, един парадокс. в сайта е отбелязано, че от 500 хотела, които по публична информация са настанили бежанци или по-скоро украинци със статут в края на месец април, защото към края на месец май още не е ясна информацията, в момента, желаещите са 257. Но днес вече няма нужда от преместване на украинци и това е по думите на председателката на Агенцията за бежанците. Тоест целия хаос и ужас, на който бяхме свидетели последните дни, го създавате за малко над 1000 човека, които бяха преместени през двата центъра – в Елхово, и Сарафово, и всичко приключва днес. Направо ме е страх какво щеше да стане, ако бяха повече хора, ако бяха 2000, или не дай си боже, 10 000. В интерес на истината единственият адекватен в цялата организация беше председателката на Агенцията Мариана Тошева. И тук остава въпросът, след като всички други си остават в хотелите, където са били настанени до момента, кому бе нужно цялото това усилие и целия този хаос, който беше създаден през последните три дни? Защо стигнахме в крайна сметка до това? Ами, защото Вашите колеги министри отказват, въпреки решението на Министерския съвет, да предоставят базите си. Оказа се, че някои бази са по-равни от други. Примерно МВР, Министерството на отбраната и другите министерства с бази на морето отказват да ги предоставят. Там ще си има активен летен сезон, а базите на властта са недостъпни. Господин Председател, между другото, и към Вас, поне можеше да предоставите и почивната база на Народното събрание, да дадете и личен пример. Но тук има и друг проблем. Като ги настаните в планински курорти и отдалечени бази, каква интеграция може да се случи там? Знаете ли колко лекари, аптеки, супермаркети, детски градини, училища има в тези райони, особено извън сезона? Знаете ли е кой най-близкият град до Ястребино, където бяха настанени? Най-близкият град е на 22 км. А колко е разстоянието между Боровец и Самоков, а разстоянието между Пампорово и Смолян? пък за сметка на това ведомствените хотели – държавни, в София, са изключени от програмата за настаняване. Защо? Все пак в едно със сигурност успяхте да се справите ефективно, и то е безумната комуникация, която вся паника в украинците вече повече от месец, и по-лошото е, че благодарение на тази комуникация се настроиха българите срещу тях и по този начин се засили и езикът на омразата към хората, които бягат от война. Подобен пример може би ще наблюдаваме и занапред, когато прекратите приемането на хронично болни за долечение в станциите на НОИ, ако там се настанят бежанци от Украйна и се прекрати тяхното долечение. Какво би последвало от това? намразили хората, които ще останат без лечение – украинците или правителството? По-скоро първото. Затова конкретните теми, по които чакаме отговор, са: от близо 60 000 украинци, настанени в хотелите, колко се очаква да бъдат преместени през следващите дни? Ако става въпрос само за тези хиляда души, които минаха през последните 48 часа, кому бе нужен целият този хаос? Защо някои държавни бази се оказаха по-равни от другите и как става подборът къде да бъдат настанявани? Ще използвате ли санаториумите на НОИ и как ще осигурите долечение на хронично болните, които по принцип са се записали там? Как виждате да си намерят работа или да се интегрират хората, бягащи от война, като ги настанявате на километри от най-близките градове, където има работа или някакви социални условия? Кога ще се изпълни Законът и ще платите осигуровките им? И смятате ли, че комуникацията Ви до този момент беше успешна по темата? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Гаджев. Госпожо Константинова, имате 10 минути да дадете Вашия отговор по поставените въпроси – заповядайте, имате думата.

Благодаря за поканата за това изслушване. Преди да започна със своето изложение, бих искала да поднеса своето извинение на онези български и украински граждани, които са се почувствали засегнати от думите ми. Това не е била моята цел. А сега нека Ви разкажа в детайл какво се случи в последните дни. Дните между 29 и 31 май бяха три много тежки дни, в които прожекторите бяха насочени към Националния кризисен щаб. На цяла България беше ясно, че задачата, която стои пред нас, е много, много трудна, че няма опит, от който да се поучим и че да се подслонят за три дни 60 000 души би било огромно предизвикателство не само за България, а и за всяка друга държава в Европа, която посреща десетки хиляди бежанци. Какво планирахме? Седмица преди релокирането стартирахме дигитална платформа, която позволяваше на хората да си попълнят данните онлайн и да ни изпратят тяхната информация – за семейството им, децата им, здравословното им състояние, професия и още много детайли, с които ние искахме да се съобразим. Това беше нашият план, по който действахме около десетина дни, за да можем най-правилно да групираме хората дистанционно. За да улесним допълнително този процес, организирахме и екипи на терен, които да помагат на хората да попълват въпросниците.

Те обясняваха, информираха украинските граждани не само как да попълнят анкетата, но за всичко, което предстои в следващите дни, и че на база на техните отговори ще бъде избрано най-подходящото място за настаняване за тях. Целта ни беше всички хора с временна закрила да бъдат посетени и лично да получат информация. Имахме истински голямо желание да оценим дистанционно нуждите на украинските бежанци и да улесним максимално тяхното преместване от хотелите, но най големият смисъл, заложен при създаването на платформата, бе да ги информираме за техния нов адрес, на който ще бъдат преместени. В резултат бе събрана информация за над 35 000 души. Какво направихме? Екипи на Държавната агенция за бежанците заедно с областната управа, МВР, медиатори и със съдействието на хотелиерите подготвихме пилотна група от над 250 души във Варна. организира четири автобуса и четири допълнителни вагона. Българският червен кръст организира изнесен кът на жп гарата с храна и вода за изпращане. На място доброволци създадоха импровизиран детски кът, в който да си играят децата, докато изчакат. В купетата подсигурихме още храна и вода и книжки от Министерството на туризма за традициите и историята на България с превод на руски език. Какво се случи? След няколко предварителни оповестявания на конкретни почивни бази на 28 май установихме, че съобщаването на конкретен адрес поставя сигурността на тези хора под въпрос, защото всява допълнителен смут и напрежение. На 29 май към хотелите в Златни пясъци рано сутринта потеглиха автобусите заедно с няколко автополицейски автомобила на МВР. Сигурността в районите по маршрутите, по които преминават украинските граждани, бе гарантирана от десетки служители на реда. Десетки доброволци пристигнаха пред хотелите, за да помогнат както в организацията, така и с багажа на хората. Преводачи, медиатори, служители на ДАБ също бяха на място. Пред хотелите всеки път имаше и представители на Националния щаб. Подсигурихме линейки както пред хотелите, така и в различни точки от маршрутите, в които се очакваше да има струпване на повече хора. В крайна сметка въпреки всички тези положени усилия и мобилизацията на стотици хора от десетки институции в България на влака към базата се качиха едва пет души от групата от 250. На следващия ден успяхме да преместим малко повече украински граждани, но техният брой все така бе далеч по-малко от плануваното. Очевидно хората на свободна воля решаваха в последния момент как искат да продължат своя престой в страната и процесът не вървеше по предварителния план и трябваше да се вземат спешни мерки. Какво се обърка? Оказа се, че планираните ресурси, които впрегна държавата, далеч надхвърлят декларираните нужди, което идваше да покаже само едно – информацията, с която разполагахме за намеренията на хората, дали ще останат в България, или ще се приберат в Украйна, бе много подвеждаща и подлагаше операцията по релокация на истински нуждаещите се от подслон под огромен риск. Какви решения взехме? В кризисна ситуация решенията винаги са трудни, а когато става дума и за толкова много човешки съдби, решенията не просто са трудни, те са тежки. Наложи се да се обърнем към традиционния процес за групиране на хора в разпределителни буферни центрове. Предназначението на подобни буферни центрове е да служат за временен подслон, докато се направи реална оценка на нуждите на всеки един бежанец. Такава е практиката и това е принципното действие на властите – навсякъде в Европа, още на границата. Ние по всички начини се опитахме да изведем оценката на нуждите извън тези центрове, но в крайна сметка преминахме към стандартния процес. Извън него се погрижихме напълно индивидуално за всеки специален случай за детето с ДЦП, за жената с диабет, за мъжа в инвалидна количка. Всеки случай, за който сме били информирани – през анкетата, през колцентъра, през НПО-та на терен, през хотелиерите, е минал през индивидуално обработване от специално създаден за тази цел екип, с лично прозвъняване и отделно извозване до база с подходящи условия за специфичните нужди. Организирани бяха специализирани превози за трудноподвижни хора. Отнесохме се със специално внимание към бременните жени. Около 500 човека, хора от уязвими групи и техните семейства, бяха обгрижени през този персонализиран подход. Какъв е резултатът? Подобен процес се случва на всяка европейска граница. Преместване в буферни центрове, където да се оценят нуждите и след това настаняване. В повечето държави този процес отнема между 7 и 14 дни. Ние успяхме в рамките на 24 часа да преместим от Елхово и да настаним в бази над 60% от хората, които бяха пристигнали предишния ден. В Елхово на първия ден пристигнаха около 568 човека, от които 423 бяха настанени в държавни почивни бази още на следващия ден. В момента там има около 200 човека, като всеки от тях ще бъде настанен в рамките на 24 до 48 часа. В Сарафово на първия ден пристигнаха около 200 човека, 67 вече са настанени, днес там има около 260 човека. Резултатите сочат, че към днешна дата имаме под 500 човека в буферните центрове и 3000 настанени в бази. В хотелите, които участват по новата програма, вече са настанени над 12 000 души по предварителни данни. Днес задачата вече е изпълнена и невъзможното е направено. Важно уточнение е, че бежанците, преминали през тези буферни центрове, ще преминат оттам за не повече от 24 до максимум 48 часа. Бежанците, за които ГЕРБ носеше отговорност, живяха години наред в центрове от този тип в далеч по-лоши условия. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС: „Еее!“) Така че отказвам точно от Вас да получавам уроци по хуманност. Работещите украинци в България само с регистрирани трудови договори вече надхвърлят 4000 човека, или това е над 10% от работоспособното население на хората с временна закрила у нас. Тази глътка въздух, която дадохме с програмата с хотелите, както и предоставената временна закрила и достъпа до пазара на труда вече дават своите резултати в най-трудната задача – интеграцията. Започнали са училище над 300 деца и над 1500 са подадените заявления за догодина. Събраната информация през платформата – факт, не успя да послужи за детайлен логистичен план, но пък в нея има безценни данни за професиите на хората и техните намерения за работа, които ние ще използваме още от утре, за да им помогнем да открият най подходящото поприще за тях. Най-високият процент на работещи бежанци, които Вие сте постигнали за всичките 10 години, варира между 0% и 3%. Така че много ясно си личи за кого приоритет е интеграцията на хората и кой успява да я постигне. Но най-важното и най-трудното, което постигнахме, е, че всички тези десетки хиляди хора имат осигурен покрив над главата си. Благодаря на екипа на Кризисния щаб и на всички институции за безграничните усилия и посветеност през последните месеци. Този екип ми дава възможността да застана пред Вас и да заявя – справихме се с предизвикателство, което България никога не е срещала. Нито за секунда не позволихме дори да се доближим до тежка хуманитарна криза и хора на улицата, а рискът от това беше огромен. В днешния ден, когато почитаме паметта на Ботев и загиналите за свободата на България, повече от всякога е важно да си припомним, че делата говорят повече от думите. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Вицепремиер. Колеги, преминаваме към въпросите от парламентарните групи. От „Продължаваме Промяната“ ще има ли въпрос? Заповядайте, господин Димитров – имате думата, за да зададете Вашия въпрос.

Дотук по данни на ООН имаме 14 милиона души, които са принудени да напуснат домовете си от Украйна. Над 6,7 милиона са напуснали страната. Това са по данни на ООН. Това е 20% от Украйна или една цяла България. Може да си представите цялата ни територия без нито един човек – колко души са напуснали страната. Сирийската криза е с подобни размери – 13,5 милиона, от тях 6,8 милиона са напуснали страната.

а украинската криза от 24 февруари до днес, сутринта – гледах в портала, са 301 хиляди 211 души. Така че, колеги, може да си представите какъв е напливът към България и аз не знам държава в мирно време, която да строи домове и да очаква бежанска криза от 300 От тях 110 хиляди с временна закрила и по брой регистрирани сме на първо място в Европа – говоря за временна закрила, България е на първо място. На този фон в туризма се намери най-добрият вариант уин-уин ситуация, като участваха, господин Гаджев, да Ви кажа точни числа, понеже видях, че питахте – 1290 хотела, досега са участвали. участвали. По предварителни сметки ще бъдат платени към бизнеса 150 милиона – предварително казано. Въпросът ми е: след приключването на първата фаза на програмата до 31 май в крайна сметка какъв ще бъде броят на преместените в държавните почивни бази и центрове

Колеги, оставих господин Гаджев да говори почти две минути над определените пет минути, за да развие изложението, така че оставих господин Димитров няколко секунди отгоре. Заповядайте, госпожо Константинова. Благодаря, господин Заместник-председател. Господа народни представители! Както споделих по време на моето изложение, около 500 човека са хората от уязвими групи и техните семейства, които са настанени в специализирани бази, които отговарят на условията. Тези с инвалидни колички в места, където има условия за това. За всеки един от тях е съобразено да бъдат настанени близо до града, в който са имали медицинско обслужване преди това, за да не прекъсват лечението си. Така че за тези хора е организиран специализиран транспорт и те са оставени в бази близо до местата, където са били настанени преди това. Към момента около 3000 към сутринта. Сега вече може би към 3200 човека са настанени в държавните бази. От това, което имаме като първоначални данни от ЕСТИ – 12 хиляди са в хотелите. Предвид факта, че вчера е станала голямата отрегистрация, и факта, че поетапно регистрират новите хора по новите правила, е възможно тази цифра да варира. Така че това са данните. По линия на предизвикателствата, които ни очакват в следващите дни, смятам, че те ще са значително по-малко и ще можем по-спокойно по-спокойно да работим в тези групи, които са свързани с интеграцията на хората, потърсили временна закрила. Знаете, че още на третата седмица бяха създадени работни групи на тема „Образование“, тема „Заетост и стимулиране“ и така нататък по всички важни теми. Тези работни групи работят вече близо два месеца. Тази седмица е тръгнала първата мярка през МТСП, която е свързана със стимулиране на заетостта. Така че очакваме малко по-спокойно да работим целенасочено към интеграционните процеси. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

Благодаря, уважаеми господин Заместник-председател. Госпожо Константинова, останах изненадана, че отново намесихте ГЕРБ в липсата Ви на справяне със ситуацията.

Не знам дали разбирате, че единствено доброволците и българските общини заслужават адмирации за свършеното. Нито Вие, нито останалата част на българското правителство може да се похвали с някакъв напредък или категорично по-добро отношение към бежанците от Украйна. Изрецитирахте някакви данни – съмнявам се, че сте ги придобили лично, защото ми се струва, че само веднъж посетихте град Варна, предимно ползвайки това посещение за медийно мероприятие в началото на тази бежанска криза. Странно защо, когато първият влак с украински бежанци тръгваше в 10,30 ч. от жп гара Варна за София и им бяхте осигурили специален периметър за снимки, не бяхте там, госпожо Вицепремиер. Това обаче са мои разсъждения. Ще се радвам, ако изобщо засегнете тези въпроси. Въпросите – конкретно, току-що обявихте, че в Елхово и в Сарафово са настанени 568 човека, съответно 280 в буферните зони, или над 500 човека. От близо 60-те хиляди украински бежанци, които са влезли в България, колко очаквате да бъдат преместени през следващите дни, тъй като декларирахте, че всичко ще бъде в рамките на нормалното и ще се регулира? Дали има решение тези хора да бъдат настанени в държавни бази? Това е изключително важно уточнение, госпожо Вицепремиер, защото по този начин Вие ще лишите всички работещи българи, които имат заявена почивка – държавни служители в държавните бази, които апропо са данъкоплатци и плащат и Вашата заплата. Освен това не чух отговор в експозето на последния въпрос – дали ще ползвате и бази на Националния осигурителен институт за настаняване на тези бежанци? Благодаря. (Ръкопляскания от

да отговоря на това, което господин Гаджев каза – за неизплатените здравни осигуровки. Осигуровките за всички лица, потърсили временна закрила, са изплатени за първите три месеца и те вече излизат в системата, така че проверете го, минало е с ПМС, мога да Ви дам номера малко по-късно. По линия на НПО-тата, които Вие смятате, че са били сами. Първо Ви описах много стройно точно всички служби, институции, които бяха там през цялото време, на всяка крачка от процеса. А конкретно за НПО-тата, които, да, бяха наш партньор през цялото време. След свикването на първото заседание на Съвета за развитие на гражданското общество направихме моментално специална група с всички организации, които работят на терен по темата за украинските бежанци, и от мисля, че беше втората или третата седмица на кризата (шум и реплики от ГЕРБ-СДС), всеки петък ние имахме заседание, в което се включиха първоначално около 40 организации, към момента са към 60 организации, с които се срещаме и работим заедно, за да може максимално добре да координираме нашите общи ресурси.

така че в нито един момент не е имало липса на синхрон между държавата и НПО сектора, а точно обратното – имаше координирана употреба на всички ресурси, които има в държавата.

…още в края на миналата седмица целият щаб се изнесе към Варна. Аз отидох последна в събота на обяд. Там присъстваха през цялото време и ключовите заместник-министри, и абсолютно целият екип от Щаба, който работи в Министерския съвет. Прибрах се вчера – пет часа сутринта тръгнах от Варна. През цялото време бях между Варна и Бургас, така че бях на терен с абсолютно всички хора, които работиха денонощно, за да случим това, което се случи. По линия на това колко още трябва да бъдат преместени? В момента, както споделих, в буферните центрове, откъдето става триажът и насочването към държавни бази, има малко под 500 човека, така че всеки от тях в рамките на следващите 24 часа ще бъде преместен и настанен на място, което е адекватно за техните нужди, като най-вероятно още в утрешния ден Буферният център в Елхово ще бъде затворен, защото няма нужда от него и защото ще има достатъчно места в Буферния център в Сарафово.

Не знам как намирате възможност за шеги в този момент, когато обсъждаме толкова сериозна тема. Бих направила, господин Председател, бележка и процедурата ми е за това по отношение на отговора на въпросите. Зададох много конкретни въпроси. Не се интересувам от срещите, пристигането и тръгването на госпожа Константинова, в колко часа е осъществено от Варна и къде се е намирала между Варна и Бургас в продължение на дни… (реплика от народния представител дали ще бъдат настанени бежанци от Украйна в държавните бази и дали е предвидено всички държавни служители, които имат вече заявена почивка през летните месеци, да я анулират? Повтарям, казах преди по-малко от няколко минути, госпожо Константинова, че това са български работници, български държавни служители, които апропо са данъкоплатци и плащат Вашата заплата. И това беше конкретният ми въпрос. Очаквам, господин Председател, когато има и други такива конкретни въпроси, да правите бележка на вицепремиера да отговаря…

лицето, което отговаря – независимо дали е вицепремиерът Константинова, или който и да е друг, да се опита да отговори и да адресира част от тези факти, които Вие излагате. И когато се изложат множество факти, се поставят множество въпроси, въпреки че Правилникът разрешава да бъде поставен само един. Тогава лицето, което изслушваме, естествено, може да избере на кой от тези въпроси да отговори, така че ако се е получила някаква празнота в отговора, госпожо Атанасова, то може би е, защото са зададени много факти и много въпроси. Адресирам това към всички, които ще зададат въпроси впоследствие. А и още нещо, нека да запазим тишина в залата, защото и част от отговорите въобще не се чуват от колегите, които са тук. Господин Гюров – за процедура, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Госпожо Вицепремиер, колеги! Господин Председател, процедурата ми е към Вас по начина на водене. Искам да Ви помоля да обърнете внимание на госпожа Атанасова, че изслушването е по чл. 110 от Правилника и там всяка група има право да зададе точно два въпроса, когато им дойде времето. В първия случай има право да зададе един въпрос и след като минат всички останали групи, имат право на още един въпрос. Множество въпроси не се вписват в процедурата, по която правим изслушване. Благодаря. (Ръкопляскания от

ведомствени бази: въз основа на какъв акт са предоставени? Има ли решение на Министерския съвет, или на отделните

Благодаря Ви, господин Иванов. Господа народни представители! Държавните бази са предоставени на база решение на Министерския съвет отпреди две седмици, вследствие на което също така са получили заповеди от техните министри, така че този административен път е извървян. Колкото до държавните служители, считам, че те ще намерят в сърцето си съпричастност да намерят алтернативни варианти за ваканция, за да може да използваме тази база да помогнем на хората, бягащи от войната. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Вицепремиер, преди да задам въпроса си, искам да отправя една бележка към усилията на правителството, Вашите усилия, усилията на Щаба, усилия, на които аз самата съм ставала системен свидетел. Усилията могат да са големи, но единствено резултатите са от значение, както и комуникацията на тези резултати. Предвидимостта и успехът на резултатите е това, което обществото очаква. Разбирам, че ситуацията е много трудна, разбирам, че ситуацията е безпрецедентна, но огорчението, което демонстрирахте от липсата на успех в даден момент от резултатите, не може да бъде насочено към майки и деца, бягащи от война. Ние, които сме избрани да представляваме българското общество, не само нямаме право да сме огорчени, единствено хората имат право да са огорчени от нас. Затова се радвам, че се извинихте. Ние сме длъжници на гражданите, особено на уязвимите. Тази наша роля е единствено приемлива. В тази връзка имам въпрос, насочен изцяло към работата на правителството, по отношение на разходването на средства през последните месеци. Войната в Украйна започна дни, след като гласувахме държавния бюджет, и съответно не бяха предвидени средства. средства. Моля, разяснете на обществото и на народните представители: колко пари са изхарчени дотук; откъде са взети; от кои пера са пренасочени средства и в какви размери; за какво са били разходвани и какви разходи може да очакваме? И не на последно място: какъв е статутът на подкрепата, който трябва да получим от Европейския съюз; на каква стойност, получена ли е, и ако не, какво правим, за да я получим? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ Госпожо Константинова, имате думата за отговор. Разбира се, с точни цифри и данни ще може да отговорите, ако сте подготвена, което не се изисква към момента от Вас. Благодаря Ви, господин Заместник-председател. Госпожо Белобрадова, на конкретния Ви въпрос за средствата, които ще бъдат насочени за кризата с бежанците. В момента допълнителни средства от Европейския съюз не са заделени за нито една държава. Това, което е дадено, е гъвкавост – всички средства, които не са разходвани от предходните оперативни програми, да бъдат пренасочени за мерки, свързани с бежанската криза. Тези средства в момента в оперативните програми са около 150 млн. лв. след последното разплащане по Програмата с хотелиерите, 52 млн. лв. за април са платени към хотелиерите през европейски средства.

Както казах, около 150 млн. лв. има в момента на разположение. От тях са разходвани 52 млн. лв. за Програмата към хотелиерите за април, 12 млн. лв. бяха заделени – в петък минаха през ПМС, които са насочени към БЧК, към областни управители, Министерския съвет, за буферни зони, хигиенни пакети, изхранване на места без храна и за подкрепа на неправителствените организации, които работят на терен, за колцентъра, който се поддържа от два месеца – на четири и тези пари все още не са изхарчени. 12,7 млн. лв. – мерки за стимулиране на заетост към МТСП, които са тръгнали тази седмица и тепърва ще бъдат разходвани за тези мерки. Подготвя се мярка, свързана с допълнителна подкрепа към неправителствените организации, които работят на терен по Оперативна програма „Добро управление“, след като тя бъде преструктурирана в следващите няколко седмици, както и такава за предоставяне на детска грижа, като за тях вече се работи от един месец и се надявам отново в рамките на този месец от МОН да разработят тази мярка. Колкото за последващата подкрепа, преговорите с всички държави от Европейския съюз продължават. Това, което е най-важно, е да се базира оценката на нуждите на база останалите и потърсилите временна закрила в страната. Както знаете, България е четвърта по този критерий като афектирана

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, откакто парламентаризмът се завърна, освен че Народното събрание осъмна с решетки, народни представители се бият в зала, току-що станахме свидетели на още една отвратително грозна демонстрация. Ваш колега, господин Председател, от Вашата парламентарна група, показа изключително неприличен жест към народните представители. Това е заснето, господин Председател – ще Ви предоставя снимков материал след няколко минути. Този народен представител току-що напусна пленарната зала. Аз моля, господин Председател, въпреки че Вие от позицията, на която сте, не можете обективно да видите какво прави всеки един от народните представители, макар и стоящите срещу Вас пряко, да наложите на основание чл. 153, т. 3 порицание на народния представител Христо Петров. Това, господин Председател, е груба

надяваме се, че ще започнете да водите обективно и да налагате наказания, и то заслужени и съразмерни, така както повелява на хора от Вашата парламентарна група за това, че показват средни пръсти на останалите, през това време с доволна усмивка се снимат, както се казва – сами се снимат, или възприетата чуждица „селфи“, и това нещо става едва ли не с голямо задоволство от добре свършената работа в пленарна зала. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ считаме, че това е всичко друго, но не и добре свършена работа, не е нормално поведение на народен представител. Така че моля, знаете го кой е, известен е повече със сценичния му прякор, отколкото с името му, така че наложете заслуженото наказание. Защото, моля Ви, просто не е сериозно – от Вашата група вече нещата излизат извън контрол, започват да става рецидив, всеки ден има нещо ново.

И още нещо към всички в залата: нека всеки един от Вас сам да съди и своите постъпки, а не само тези на останалите, защото, ако тръгнем да налагаме наказания, вероятно половината зала ще Господин Георгиев, имате думата, за да развиете въпроса си – имате две минути. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ: Благодаря, господин Председател. Въпросът към уважаемата вицепремиер е свързан с Елхово. Както знаем, там се цели настаняването само на незаконно пребиваващи с цел тяхната идентификация. Въпросът е защо там са настанени украински граждани, които не само че не са незаконно пребиваващи, не само, че вече отдавна са идентифицирани, а имат и статут на временна закрила. Тоест въпросът е Вие така ли смятате проблемите, като нарушавате законите и установения ред в страната? Защо центърът в Елхово се ползва на практика не по предназначение и не както трябва. Ако продължаваме в същия дух, утре би могло, да речем, да настаним бежанци и в сградата на Народното събрание – може би дори за Вас това би било добре от пиар гледна точка, така че ето едно конструктивно предложение от нас и моля да бъде отговорено по същество на въпроса.

Базата в Елхово – да, бе ползвана и в рамките на няколко дни ще продължи да бъде ползвана може би още максимум един ден за буферен център, за да се направи подобен триаж и бързо настаняване на големи групи хора. Това е ресурсът, с който разполага държавата. Разположихме в Сарафово също един буферен център. Така че това е временна мярка, която да ни позволи да направим триаж и до 24 часа да намерим настаняване, да окомплектоваме групите и да се съобразим с техните конкретни нужди, за да можем да подготвим най-добрите места за настаняване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви за отговора, госпожо Вицепремиер. втория кръг от въпроси, колеги от „Продължаваме Промяната“, ще има ли такъв? Господин Гочев, имате думата за въпроса. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Константинова, Вие поехте грижата за бежанците, така да го кажа, в доста тежък момент. Аз задавам въпроса си от гледна точка на базата на опита, който съм имал през годините с Държавната агенция за бежанците, така както тя беше управлявана от Политическа Политическа партия ГЕРБ – от гледната си точка на юрист, работил съм и по доста различни казуси, и от гледната си точка на лектор по бежанско право. Винаги съм бил погнусен от начина, по който Държавната агенция за бежанците, управлявана от Политическа партия ГЕРБ, се отнасяше към хората, търсещи закрила в България. (Смях Имаше целенасочена политика и по този начин беше организирана цялата грижа за тези лица, така щото, ако можем, да ги изгоним. Така че това, което Вие поехте и е добре това да се знае от залата, че това, което Вие поехте, беше една институция, която напълно работеше за цели, различни от тези, за които беше създадена, и видяхме ужасяващи неща. Имаше бой по границата, имаше такива каубои, които арестуваха бежанци по границата, също ужасяващи неща от тази институция. Така че искането за Вашата оставка със сигурност е израз на едно ужасяващо лицемерие, едно ужасяващо двуличие от страна на колегите които Ви оставиха една трудна за управляване агенция. От тази гледна точка въпросът ми към Вас, госпожо Константинова, е: според Вас как се справя сегашното ръководство на Държавната агенция за бежанците в новата ситуация? Благодаря

Благодаря Ви, господин Заместник-председател. Господа народни представители, наследеното ръководство на Държавната агенция за бежанците бе сменено в първите седмици от началото на войната предвид факта, че те не можаха да поемат нито лидерска роля, а по-скоро да се отърват от отговорността и да кажат – тези бежанци не са като тези, с които ние сме се занимавали, а

от това, което виждам, ще отнеме доста дълго време да бъде реформирана тази институция. Това не може да стане за един ден и не може да стане за пет минути, не може да стане, докато всички ресурси са мобилизирани на терен и за конкретни задачи. Истината е, че голяма част от тази задача, която трябваше да разрешим, все пак беше въпрос на хоризонтална работа с всички институции Министерството на образованието и науката, Министерството на отбраната, МВР, Министерството на правосъдието, тоест много от ключовете, които трябваше да отключим, и от ключовите задачи все пак са пръснати из всички институции, които трябваше да работят заедно. Така че да, Държавната агенция за бежанците в началото не можа да приеме лидерството, но беше участник в процеса и под новото ръководство доста конструктивен такъв, като визията е точно през този процес, в който те участват във всички работни групи, тяхната експертиза е въвлечена заедно, както казах, и с неправителствените организации, които работят по тези теми на терен, и с всички институции, от които зависи всяка стъпчица от всяка една от тези мерки, така че визията е в средносрочен и дългосрочен план към тях да премине цялата грижа. Но в този момент цялата държава трябва да е мобилизирана, за да подреди така процесите си, да изготви такива хоризонтални мерки, че да може да сме истински полезни, и то бързо, на хората, които решат да останат на територията

Уважаеми господин Председател, госпожо Константинова, уважаеми колеги! Госпожо Константинова, Вие доста се спирате върху лошо наследство, спирате се върху това, което сте наследили. Временната закрила е нов инструмент, който изискваше наистина лидерство, изискваше иновации, изискваше бърза работа. Казаха Ви вече от тази трибуна, че по резултатите се познават хората, а през последните дни много повече бежанци от Украйна си отиват – връщат своите свидетелства за временна закрила, защото е очевидно, че не са доволни от това, което се случва. И това е оценката за Вас, а не оценката на опозицията. Слушайте какво казват украинските бежанци за това, което се случва в България. Между другото, днес в портал „Култура.бг“ има една много хубава статия, която Ви препоръчвам да прочетете. Тя се нарича „Буферен хуманизъм“. Аз мисля, че Вие точно това проявявате проявявате буферен хуманизъм с тези буферни центрове, в които настанявате хората, при положение че беше ясно, че те няма как да се интегрират в нашите курорти, защото няма как да намерят там нито възможности за учене, нито възможности за здравно осигуряване, нито възможности за работа. Моят въпрос се отнася за здравните осигуровки и за здравното осигуряване. Ние приехме на 13 април тук промени в закона, свързани с осигуряване на разходи за здравно осигуряване. Вие на 20 май казахте, че едва ли не всички са получили вече своите здравни осигуровки, а всъщност едва на 31 май Министерският съвет приема Постановлението за авансово финансиране на тези разходи. Искам да припомня на народните представители, че това, което приехме, беше осигуряване само от 26 април за 3 месеца, а вече са минали месец и половина, в които все още има украински бежанци, които излизат като здравно неосигурени. Буферът в момента остава в българските лекари, в българските лечебни заведения, които не могат, за разлика от Вас, да проявяват буферен хуманизъм, те са длъжни да окажат медицинска помощ и подкрепа, а всъщност не знаят нито по какъв ред да го направят, нито как ще се случи заплащането на техните услуги. Моят въпрос към Вас е как ще осигурите здравното осигуряване след 27 юли, защото тези статути на временна закрила важат една година. Няма нужда да чакаме 27 юли, за да започнем да говорим, че имаме лошо наследство от ГЕРБ. Какво ще се случи със здравното осигуряване на тези бежанци? Какви са Вашите планове и кога всички тези проблеми със здравното осигуряване ще бъдат решени? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Сачева. За отговор – госпожо Константинова, имате думата. Благодаря Ви, господин Заместник-председател. Господа народни представители, истината е, че България предостави най-добрата и качествена грижа на хората, бягащи от войната. Абсолютно навсякъде във всяка друга европейска държава те са в палаткови лагери и в буферни центрове, както тези, които сте видели. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Ще Ви донеса специално снимки от абсолютно всички държави, особено тези, които са на границата. Така че тук тази глътка въздух, която им дадохме през програмата за хотелиерите, която ни даде възможност да подкрепим и един доста пострадал от ковид бизнес, предостави всъщност най-качествената грижа в Европа, която те са имали, също така им даде глътка въздух и помогна за тяхната интеграция – както казах, вече 10% от хората, които са в трудоспособна възраст, са на трудови договори по последните данни на НАП от тази седмица. Специално за здравната грижа – това ПМС е минало, разходите са покрити, излизат вече регистрирани в НАП. Ако искате, пуснете за конкретика писмо или към Министерството на здравеопазването, за да Ви опишат цялата пътека. Но това, което Вие говорите, този път е извървян и хората имат достъп до тази безплатна здравна грижа за три месеца, като идеята на този подход е за три месеца те да могат да си стъпят на краката, да започнат работа и оттам нататък сами да покриват своите осигуровки. Благодаря Ви. Благодаря Ви за отговора, госпожо Константинова. От „Движение за права и свободи“ – доктор Адемов, имате думата за въпрос. Заповядайте.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 в което решение е казано, че в държавните почивни бази за отдих и в базите за профилактика и рехабилитация на държавната администрация и организациите на бюджетна издръжка

И моят въпрос е свързан с това, че Вие си позволявате с Решение на Министерския съвет да отмените осигурителни права, които са визирани в Кодекса за социално осигуряване. На второ място, в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. са предвидени 25 млн. 239 хил. лв., за да могат 45 хил. осигурени лица да се възползват от услугите на едноличното акционерно дружество, като уставният капитал въобще не е държавен, а е на осигурените лица, тъй като Националният осигурителен институт по дефиниция не е държавна, а е обществена, публична институция, така че аз се учудвам от факта, че Вие си позволявате с решение на Министерския съвет да отмените закрепени в Кодекса за социално осигуряване осигурителни права и права, които са визирани в бюджета на държавното обществено осигуряване. Във връзка с това и по повод на Вашето решение вече вероятно знаете, че има Решение на Надзорния съвет на НОИ, в което решение те категорично се противопоставят на това решение на Министерския съвет, моят въпрос е свързан с това – ще отмените ли тази част от Решението на Министерския съвет, която се отнася за профилактика, рехабилитация и отдих – еднолично акционерно дружество към Националния осигурителен институт? Благодаря Ви, господин Заместник-председател. Господа народни представители, няма нито един украински гражданин, потърсил временна закрила, настанен в почивна рехабилитационна база на НОИ. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Вицепремиер, на много места има буферни зони. Проблемът беше, че ние като общество разбрахме за буферните зони, че ще бъдат използвани около 12 часа, преди да започнат да бъдат използвани. Но няма да се връщаме назад във времето. Въпросът ми е каква ще е съдбата на буферната зона в Елхово от тази минута напред във времето? И ще съм щастлива да получа съвсем конкретен отговор – кога спира да работи и кога оттам ще извадим последния човек?

предвид факта, че към момента в Елхово има около 200 човека, не виждаме никаква пречка най-късно утре всеки един от хората, които са настанени там, да бъде настанен в подходящо място за настаняване в държавна база. В този смисъл очакването ми е, че в утрешния ден, най-много вдругиден, базата в Елхово ще бъде затворена. И предвид факта, че в другия буферен център в Сарафово, който е и по-близо дотам, където има повече струпване на хора, в него в момента има 260 човека, а вече има 500 места, тоест има свободни около 240 места. Смятаме, че той ще остане като единствен буферен център предвид близостта му до границата и ще го ползваме и при триажа на всички влизащи украински граждани,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, преди повече от 10 минути Ви призовах да наложите съгласно нашия Правилник наказание на народен представител, който си позволи просташки жест в сградата и в залата на Народното събрание. За това е уведомен и председателят господин Минчев. Надявам се, господин Председател, да не Ви трябва още много дълго време да обмисляте дали да наложите порицание на господин Христо Петров, защото е недопустимо не само той да не е в залата и да не се извини, но и Вие да не вземете адекватни мерки. Питам се, господин Председател, това ли е Вашата представа за елита на нацията, за която говорихте само преди няколко дни, или това е част от Вашия А отбор? Господин Председател, моля веднага да вземете мерки, защото отново казвам, че е недопустимо поведението на народните представители през последните няколко дни. Първо, осъмнахме с решетки, после присъствахме на масово сбиване между „Продължаваме Промяната“ и друга парламентарна група. Днес видяхме изключително срамен и грозен жест в залата на Народното събрание, и то на 2 юни, когато се смълчахме пред паметта на Ботев и загиналите, за да живеем в демократична и правова държава. Очаквам, господин Председател, най-строги мерки от Ваша страна. Ако не,

защото не може само по твърдения, снимки. Искам да се запозная с цялата ситуация и тогава ще взема отношение. (Шум, реплики.) Колеги, за тези от Вас, които се смеят и не са юристи, едно наказание се налага, когато се изясни фактическата обстановка, а не по мнение на някой друг народен представител. И още нещо. Превръщаме пленарната зала в цирк с вдигане на бележки и лепене на бележки по тази трибуна, пледирам, че трябва да се държим на ниво от името на тази дата. Така че моят призив е всеки от Вас, колеги, още веднъж да коригира сам своето поведение и без демагогия и лицемерие, защото не само потенциално поведението на господин Петров подлежи на наказание. Заповядайте за процедура, господин Ангелов.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Аз все повече се убеждавам, че наистина парламентаризмът придобива все по-извратена представа от това, което виждам какво се случва в тази зала. Господин Заместник-председател, току-що от трибуната на Народното събрание демонстрирахте по най... ще избегна епитета, може би юридически издържан начин двоен стандарт. И ще Ви кажа защо. Тогава, когато ми наложихте наказание на мен, не Ви трябваше дори една секунда време, за да изгледате записа, да се запознаете с експресната стенограма, в която нямаше нито една обидна дума, реплика или пък всичко онова, което от правна гледна точка го пише в Правилника, който държите в момента в ръцете си и който четохте преди малко. От фактическа гледна точка и от правна гледна точка нямахте никакво основание, но го направихте най-вероятно защото съм представител на опозицията. А сега, когато целият Фейсбук е запален с показания среден пръст, нека да го кажем в прав текст, на човека, който „ще даде нов тласък в образованието“, както каза премиерът Кирил Петков, на Вас Ви трябва време, за да наложите наказание на един човек, който пред знамето на България, пред герба, пред институцията „Председател на Народното събрание“ показва среден пръст на 2 юни. Айде ми кажете сега това какъв стандарт е, какъв парламентаризъм е, каква е фактическата правна гледна точка и всичките онези глупости, които ми говорите за право. Среден пръст ли трябва да показваме в тази зала, за да си замълчите? Не Ви ли е срам? Господин Ангелов, аз току-що Ви обясних, както и преди малко, аз не съм видял господин Петров. Как да наложа наказание за нещо, което не съм видял,

„Ти не ставаш за тази позиция“ – ето, да се запише в протокола изказването на госпожа Атанасова. Добре, заповядайте, имате думата. Сега господин Минчев ми каза, че е изгледал видеозаписа и ми каза, че действително господин Петров е извършил деяние, което подлежи на наказание. Съобразно Правилника и по-специално чл. 155, който предвижда, чета Ви текста, колеги: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 така претендирате, че е извършено, и очевидно се потвърждава от видеозаписите, изисква да бъде наложено наказание „забележка“, а не „порицание“, както бе поискано от госпожа Атанасова. Така че, господин Петров, налагам Ви наказание „забележка“. Желаете процедура? Заповядайте, имате думата.

моля да бъда извинен от хората, които са се почувствали оскърбени, и да напомня, че аз сравнително рядко взимам думата тук, защото смятам, че времето на българския парламент е ценно. Извинявам се на хората, които са се почувствали по някакъв начин оскърбени. А що се отнася до хората, към които съм показал този жест, мисля, че това е най-малкото, което трябва да Ви бъде показано. (Ръкопляскания от

Господин Председател, първо, считам, че неправилно наложихте наказанието „забележка“, но пък имате повод след процедурата на господин Петров да му наложите наказание „порицание“ или направо „отстраняване“ от пленарната зала. Защо? Защото, ако господин Петров не осъзнава, че този жест не е насочен просто към група народни представители, а е насочен към над 600 хиляди български граждани от човек, който е заместник-председател на Комисията по образование и член на Комисията по култура, е изключително жалко. Господин Минчев, председател на Народното събрание, обръщам се към Вас, защото имам доста по-голямо уважение, отколкото към заелия в момента поста господин Иванов, моля Ви да се намесите във воденето на пленарното заседание и да овладеете не само залата, но и Вашата парламентарна група. Ако, колеги, не си давате сметка какво правите с това си поведение, това също е жалко. Не само парламентаризмът не се върна, но следващия месец, когато социолозите ще измерят общественото доверие към народните представители, то ще е значително под 8%, на които се радвате сега. Срам за българския парламентаризъм! Колеги, други процедури има ли? По отношение на поведението на господин Петров ще разговаряме с ръководството на парламентарната група и ще вземем отношение за това, което господин Петров каза. Заповядайте, господи Биков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Какво отношение ще вземе Вашата парламентарна група, разбира се, е Ваш проблем. Аз лично не съм привърженик нито на наказанията, нито тук пък да се издават присъди, не сме в съд. Вие като юрист малко влизате и в тази терминология лица, не знам какво, не е в това въпросът. Въпросът е, че Вие не можете да разберете вече шест-седем месеца едно нещо, в това число и господин Христо Петров, че Вие сте управляващи. На Вас Ви е нужно спокойствие, на Вас Ви е нужно да успокоявате страстите в обществото. Вие това щом не можете да разберете, значи изобщо не сте за тук. Господин Христо Петров е направил две изказвания от тази трибуна – едното беше преди малко.

и той там е наистина полезен, тук е безполезен. Това, което се случва в момента, не е до забележката и не е до порицанието. Вие, ако искате, да покажете, че... (Реплика от

Ако искате, налагайте наказание, ако искате, не налагайте наказание, това е Ваш проблем. Всичко, което се случва в тази зала, абсолютно всичко е Ваш проблем, не е наш. Ние сме освободени от тази отговорност. Ние също не можем да си позволим такова нещо да правим, но Вие не можете да си позволите още повече. И кажете ми каква е ползата от цялата тази работа?! Ваш проблем е, ако искате, не налагайте никакво наказание на господин Петров. Наказанията ще се наложат от избирателите и Вие съвсем скоро ще го разберете. И господин Петров, и Вие ще го разберете, защото следващия път и 4% няма да можете да прескочите. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Колеги, явно изслушването приключи. Оттук нататък ще има процедури относно държането на нашия колега Петров. Мисля, че го чухме и него. И затова, господин Председател, предлагам на основание чл. 57 да закриете работата на Народното събрание за днешния ден. (Ръкопляскания

След вчера считаме, че това е изключително наложително. И не само това, а мисля, че трябва да бъде въведен и психиатричен тест. В противен случай рискуваме да превърнете Народното събрание в нещо средно между изтрезвително и комуна. Благодаря. Господин Таслаков, ще зададете ли въпроса си от името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ? Заповядайте.

безплатна екскурзия до България, като тук са показани луксозни хотели от България, почивни бази, храната как изглежда, детски центрове, автобусите – изключително организиран процес. Сайтът е от град Лвов, има и адрес.

тези екскурзианти в България – един, два, три месеца? Доволни ли са от условията, които плащаме с нашите пари на най бедния народ в Европейския съюз? Връщат ли се отново?

Благодаря Ви, господин Председател. Господа народни представители! Очевидно по време на едно изслушване да се искат конкретни цифри за толкова специфични неща е нелепо. Но това, което показахте, всъщност в един момент се случваше, тоест имаше туроператори и фирми от Украйна, които се опитваха да се възползват от хората, бягащи от войната, и да предоставят подобен вид услуга, като им взимат пари за това, тоест от това, което представя държавата. Този проблем беше идентифициран от службите, сигнализирахме през посолството и тази практика беше преустановена за абсолютно всички сигнали, които сме получили. По линия на настаняването и програмата, която е свързана с хотелите, ако сравните из цяла Европа, това е най-евтиното настаняване, което е предложено някъде. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Вицепремиер. Колеги, преминаваме към изразяване на отношение – колкото време е останало, това е около шест минути. „Продължаваме Промяната“ ще има ли отношение? Заповядайте, господин Гюров, имате думата. Благодаря, господин Председател. Госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги! Изключително грозно е да се ползва процесът по преместване на украинските граждани за политически атаки, за внасяне на напрежение, особено на фона на свършеното до момента. Това, колеги от ГЕРБ, е срамно! Днешното изслушване на вицепремиера Константинова ясно очерта няколко обективни истини, които съществуват в българското общество, аз ще Ви ги изброя – те са само три. Първата истина е, че след дълги години на пренебрегване, грабеж, неглижиране и вътрешен саботаж държавата започва да функционира и да изгражда капацитет за справяне с проблеми. За три месеца изградихме практически от нулата институции, съществували до този момент само на хартия. За три месеца предоставихме на украинските граждани закрила – безпрецедентна и без аналог в друга европейска държава. Да, в България украинците бяха настанени в хотели, а не в палаткови лагери, и да, не всичко вървеше гладко и перфектно, както е нормално в държавата на наследството на ГЕРБ. Втората истина е, че българското общество е солидарно, състрадателно и гостоприемно. Хиляди доброволци, организации и фирми се притекоха на помощ, за да могат хората, изгубили дом и семейство в ужасяващата война на Путин спрямо Украйна, да имат поне базови условия за достоен живот. За всички тези доброволци думите на благодарност са недостатъчни. Ние сме горди, че това са нашите сънародници. Третата истина е, че в България за първи път от десетилетия има план, има етапи, има цели. Нееднократно беше заявено и декларирано, че на 31 март изтича срокът, в който украинските граждани могат да имат престой в хотелите на Черноморието и в други хотели в страната. Близо 60 хиляди души – два пъти повече, отколкото за цялата година по време на сирийската криза, трябваше да вземат различни решения, касаещи съдбата им. Едни прецениха, че е удачно да се върнат в родината, други намериха препитание и дом за своя сметка, а трети просто решиха да продължат напред, но не защото вицепремиерът Константинова не е свършила нещо, а защото всяка човешка съдба е различна и всеки е господар на решенията за живота си. За всички онези граждани на Мариупол, Мелитопол, Чернобаевка, Херсон, Северодонецк, Краматорск, Харков, Бородянка или Николаев, които просто няма къде да се върнат, българската държава продължава да осигурява закрила, подслон и прехрана. Защото, уважаеми колеги, войната на Путин е зло, а когато оставим злото да тържествува, побеждава злобата, побеждава разделението и скръбта. Благодаря.

процесът не се използва за политически атаки – процесът по устройване на хората, търсещи временна закрила, а трябва да се използва за анализ. ние лично, наблюдавайки случващото се през последните три месеца, правим анализ и този анализ не е лицеприятен, но за съжаление, съм принуден да го споделя с Вас. Не знам дали госпожа Константинова вчера е чела нашата декларация? Не! А беше хубаво да я прочете. В нея бяха дадени конкретни препоръки, конкретни съвети как трябва да се подходи в тази ситуация, но очевидно човек учи трудно. Дори и когато се учи от най-добрите, може и да не се научи на нищо. Анализът, колеги, който аз правя – и знаете ли, което ми се струва важно, наблюдавам поведението, наблюдавам думите, наблюдавам реакциите на ръководената от госпожа Константинова администрация и правя следния анализ: тези хора не разбират законите. Те ги четат, но не ги разбират – това е първо. Ако бяхте прочели Директива 2001/55, щяхте да видите, че чл. 12 – там, където почва същността, се говори за правото на труд, и в чл. 13 се говори за правото на подслон. Правото на труд е преди правото на подслон – обръщам Ви само внимание. Второ, оттук следва, че вие не разбрахте и продължавате да не разбирате какво значи интеграция! Въпросът не беше да устроим едни хора на почивка. Смисълът на Директивата е те да получат възможност за интеграция и това вчера, между другото, го каза и президентът Румен Радев. Забравихте, че всичко започна заради интеграцията, но Вие не го разбирате. Трето, не разбирате какво значи субсидиарност! Не разбирате, че има ситуации, в които държавата не може да свърши една работа, а тази работа трябва да я свършат общините. Не разбирате понятието субсидиарност. Четвърто, за Вас е важен бюрократичният подход. Вие сте бюрократи. Няма човещина. И най-интересното е, че това са бюрократи, които не могат да четат законите, макар че бюрокрацията се крепи върху закони. Шесто, смятате, че управлението става със софтуер. Един месец правихте софтуер. Вие смятате, че като направите софтуер на всичко, и нещата ще започнат да се случват от само себе си. Няма, колеги. Веднъж го казах и го повтарям: управлението е тежък физически труд и никакъв софтуер не може да замести липсата на организационни и управленски умения. Седмо, вече беше казано тук два пъти: за Вас усилията са по-важни от резултатите. Има в англосаксонския HR едно понятие, много се върти напоследък, best efforts. Вие, като полагате best efforts, и си мислите, че сте свършили работа. Не, не сте! се разбират по резултата. Осмо, Вие мислите само за бизнес. Мислите само за бизнес! Няколко пъти беше казано от Вас – Вие сте осигурили подкрепа на хотелиерския бизнес. Това ли беше целта на временната закрила? Това ли е временната закрила въобще? И ще Ви кажа: беше вече споменато тук. Понеже мислите само за бизнес, има по-големи тарикати от Вас – онези, които са организирали екскурзия на украинци в нашите хотели. И това е Вашата грешка. Това е в резултат на Вашата грешка, защото сте мислили как да подкрепите туристическия бизнес, а не как да осигурите временна закрила и интеграция на тези хора, от което всички щяха да спечелят. А в момента и хотелиерите губят, и те губят, и обществото ни губи, и всички губим. Девето, не сте справедливи. Нямате понятие за справедливост. Защо се плаща само на хотелиерите, които са настанили, а не се плаща на частни лица, които също са приели украинци? В нашата група има хора, които са осигурили подслон на 11 семейства. Но не говорим за това. Не, не им трябват. Защо обаче не сте справедливи? Десето, имате усещане за непогрешимост, колеги. Усещането за непогрешимост води до арогантност.

А нямаш доверие, когато нямаш компетентност, когато те е страх, защото не разбираш какво правят хората, които ти трябва да ръководиш.

За съжаление, Вие показахте среден пръст на украинците, показахте среден пръст на обществото и моето голямо притеснение е, че Вие го показвате във всички останали сфери. Благодаря Ви, колеги – ние ще продължим с анализа. (Ръкопляскания от

Аз зададох въпрос как е възможно Министерският съвет със свое решение да отменя текстове от Кодекса за социално осигуряване, да отменя осигурителни права, да отменя текстове от бюджета на държавното обществено осигуряване, да отменя текстове от Закона за задълженията и договорите? Уважаеми колеги, 22 юридически лица са подписали договори за общо 52 заведения – изпълнители по програмата. Това беше моят въпрос! Ако Вие смятате, че това решение на Министерския съвет все още не е стигнало до украинските граждани или до Вашите подчинени и те не са ги настанили в базите на НОИ, това не означава, че решението на Министерския съвет не им дава такова право. Аз питам. Аз не съм юрист, тук, в залата има юристи, само че аз имам достатъчно парламентарен опит – в тази зала съм слушал много по-изявени юристи от тези, без да подценявам когото и да било, от тези, които са в Министерския съвет! Възможно ли е една такава институция, като Министерския съвет, да приема решение, с което да отнема осигурителни права, за които са плащани осигурителни вноски? Това е пълен абсурд и показва абсолютно непознаване на това как функционира държавата, как функционират

Заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев ще отговори на един въпрос от народните представители Ирена Димова и Кирил Ананиев. 2. Заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов ще отговори на два въпроса от народните представители Павлин Кръстев, Байрам Байрам и Адлен Шевкед; както и от Димитър Иванов. 3. Министърът на външните работи Теодора Генчовска ще отговори на два въпроса от народните представители Румен Христов; и Христо Гаджев. Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков ще отговори на един въпрос от народния представител Деница Сачева. 5. Министърът на здравеопазването Асена Сербезова ще отговори на два въпроса от народните представители Елисавета Белобрадова; и Лъчезар Иванов. 6. Министърът на земеделието Иван Иванов ще отговори на един въпрос от народния представител Васил Зашкев. Министърът на културата Атанас Атанасов ще отговори на два въпроса от народните представители Петър Петров; и Благовест Кирилов, Кирил Симеонов и Любомир Каримански и на едно питане от народния представител Ивелин Иванов. 8. Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков ще отговори на 64 въпроса от народните представители Хайри Садъков – два въпроса; Елхан Кълков – два въпроса; Павлин Кръстев – два въпроса;

поради командировка извън страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на отбраната Драгомир Заков и министърът на енергетиката Александър Николов. Поради неотложни ангажименти в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев. На основание чл. 92, ал. 4 от ПОДНС поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: - един въпрос от народния представител Мустафа Карадайъ към министъра на вътрешните работи Бойко Рашков; два въпроса от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на вътрешните работи Бойко Рашков; - два въпроса от народния представител Станислав Анастасов към министъра на вътрешните работи Бойко Рашков. Това е. Закривам заседанието. Следващото редовно заседание ще се проведе утре, 3 юни